Poštovana zamjenica ministra gospodarstva gospođa Tamara Obradović Mazal, izvolite. vrlo kratak sam prijedlog kojeg upućujem u saborsku proceduru. Dakle radi se o zakonu o poticanju investicija kojeg smo u ovom domu raspravili prošle godine, krajem prošle godine koji je stupio na snagu 10.10.20123. godine. Obzirom da je praksa odnosno sama provedba pojedinih odredbi ovog zakona ukazala na potrebu da se on jednostavno malo prilagodi zahtjevima sa terena, zahtjevima od strane samih poduzetnika, životu dakle što bismo rekli. Mi smo postupili upravo tome, odnosno intervenciji u nekim segmentima i s toga upravo ti segmenti njih tri odnosno četiri su predmet ovog prijedloga. ono što predlažemo izmjenama i dopunama je pojašnjenje samog pojma investicije, odnosno početne investicije, investicijskog projekta koji se definira kao ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera i to u minimalnom iznosu protuvrijednosti od 150 tisuća u hrvatskim kunama, odnosno minimalnom iznosu protuvrijednosti od 50 tisuća eura u kunama za mikro tj. da uz navedene uvjete mora biti zadovoljen i uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta koji su povezani sa investicijom. U slučaju mikro poduzetnika tri radna mjesta. Također da bi se izbjegla mogućnost pogrešnog tumačenja dosadašnje odredbe u praksi predlaže se promijeniti definiciju izračuna opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta koji su povezani sa investicijom, koji se izračunavaju kao bruto plaća u dvogodišnjem razdoblju a ne kao postotak bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju. Također dodajemo novu odredbu kojom se daje mogućnost Vladi RH da uredbom propiše visinu iznosa poticaja koji se daju kao opravdanih troškova za otvaranje novih radnih mjesta koji su povezani sa investicijskim projektom, odnosno kriterije za utvrđivanje konkretne visine samog iznosa tih poticaja. Ono što se također predlaže je izmjena odredba članka 21. Kojim je propisano da Vlada može odrediti određeni investicijski projekt proglasiti od interesa za RH a da će kriterije zapravo se utvrditi samom uredbom. Ono što se predlaže jest da će navedeno pitanje biti regulirano posebnim donošenjem posebno zakona odnosno zakona koji će u ovoj materiji biti lex specialis, radi se o budućem zakonu koji je još uvijek u pripremi zakonu o strateškim investicijama. Na taj način imali bismo zakonski okvir od uredbe koja regulira poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja i otvoren prostor za usvajanje posebno zakona odnosno donošenje budućeg Zakona o strateškim investicijama koji svojom materijom zapravo definira koji su to projekti od strateškog značaja. Evo hvala još jednom na pažnji i naravno zahvaljujem na provedenoj raspravi na radnim tijelima Sabora. Hvala.

jučer dakle na svojoj sjednici raspravljao o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama navedenog zakona te ga jednoglasno podržao te izmjene i dopune uz jedan predloženi amandman. Naime Odbor je upućen na osnovi predloženog amandmana Hrvatske gospodarske komore. Usklađen je novi tekst amandmana odbora za gospodarstvo te dakle nakon rasprave odbor je odlučio da Hrvatskom saboru predloži sljedeći amandman dakle u članku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi: "Kao završetak radova smatra se datum izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti ili datum kada materijalna imovina povezana sa investicijskim projektom postane operativna." Ovaj amandman podnosi se radi jasnije formulacije te najavljenih izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji tako da nema potrebe da se predložena točka odbor tako ocjenjuje, da se predložena točka 13. članka 1. poziva na navedeni zakon. Još jednom odbor je jednoglasno podržao navedeni prijedlog. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo u ime klubova imat ćemo vremena do pauze čuti samo klub Nezavisnih zastupnika i poštovanog zastupnika Damira Kajina. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Predstavnici Vlade, gospođo Obradović, gospodo zastupnici. Meni je drago da imamo danas ispred sebe ovaj Zakon o poticanju investicija o unapređenju investicijskog okruženja. Da, ovakvi zakonski prijedlozi šta god netko mislio o njima nama su doista potrebni. Evo samo u siječnju nezaposlenost u Istri raste za 1140 ljudi i kada tih 1140 ljudi podijelimo sa ona 23 radna dana ispada da svaki dan na burzu dolazi 49,5 Možemo zaokružiti na 50. I sva je sreća da ove godine Uskrs, Vazam kako bimo rekli mi dole pada relativno rano pa će se valjda početi smanjivati i ova nezaposlenost. U 4 godine u realnom sektoru u RH bez posla ostaje oko 250 tisuća ljudi. U javnom sektoru u što spadamo na neki način i mi bez posla pretpostavljam da nije ostao nitko. Nije bitno da li je riječ o državi nije bitno da li je riječ o županijama, nije bitno da li je riječ o općinama, gradovima ili javnim komunalnim službama. I ova jučerašnja najava smanjenja plaća ili preraspodjela plaće za 3%, znači manje javnoj upravi nešto više učiteljima, nastavnicima, profesorima to je bolno ali daj Bože da na tome ostane. Prilike oko nas neću reći da su katastrofalne otprilike znate u Hrvatskoj je očigledno još i teže. Što je onda činiti? Ja osobno smatram da su ovakvi zakoni naprosto potrebni. Bit zakona je u sljedećem, znači investicije mikropoduzetnika u minimalnom iznosu od 50 tisuća eura mogu se sada kvalificirati za ulagačke potpore. Za ostale poduzetnike ostaje dosadašnji minimalni taj ulagački iznos ili ta ulagačka svota od 150 tisuća eura. Vlada po toj logici želi ohrabriti brojne manje srednje tvrtke na ulaganja, poticaji kao što su oslobađanje od poreza ili izravne isplate za otvoreno radno mjesto ne mogu se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama kao ni onima u industriji čelika i brodogradnji. opravdani troškovi novih radnih mjesta povezanih s investicijama izračunavaju kao bruto plaća radnika u dvogodišnjem razdoblju, nova radna mjesta moraju se otvoriti u roku godine nakon završetka rada ili radova u toj firmici ili firmi. Veliki poduzetnici moraju pet godina čuvati radna mjesta u toj investiciji dok se mali i srednji obvezuju na tri godine. i to bi otprilike bila bit zapravo ovoga zakona. Nema novaca ako nema radnih mjesta i po meni je to na neki način logično. Ono što je sigurno najbitnije mi moramo shvatiti ili ćemo pomoći tom realnom sektoru ili ćemo i sami sebe ugroziti. Mi u ovom trenutku u RH imamo negdje oko milijun 350 tisuća radnika. Od tog broja treba oduzeti 270 tisuća ljudi koji rade u javnoj upravi, znači dolazimo d brojke od milijun 150 tisuća radnika koji uzdržava 1 milijuna umirovljenika, 270 tisuća ljudi u javnom sektoru, nije bilo da li je riječ o općinskim, gradskim, županijskim, državnim službama i imamo tu još negdje brat bratu gotovo 400 tisuća nezaposlenih. Jasno da se razumijemo, za mene jedan učitelj ili liječnik policajac nije bitno onaj koji stoji na granici sigurno ja njega ne ubrajam u ta kako se kaže neproizvodna radna mjesta. Ja ga u to ne ubrajam ali je činjenica da iza njega netko u proizvodnom radnom mjestu naprosto treba osigurati plaću. I sada od kuda poći? Stranih investicija zapravo i nema, svijet je u krizi, Hrvatska u recesiji i ja mislim da smo zreli da se jednostavno priznamo istinu da se ništa ne može dogoditi preko noći. Ono što je sigurno najpotrebnije u ovom trenutku kako ja vidim prilike to je da mali sektor konačno u ovoj zemlji počne biti tretiran kao i veliki sektor. Zašto? Rekoh malo prije imamo milijun 350 tisuća ljudi koji radi u javnoj upravi i u realnom sektoru, znači negdje milijun 150 tisuća. U velikim tvrtkama radi negdje oko 350 tisuća ljudi, u malim tvrtkama negdje oko 700 tisuća ljudi. Tko puni proračun? 0ve velike tvrtke tih 350 tisuća pune negdje oko 40% proračuna te male tvrtke pune oko 60% proračuna. Kada je riječ o dobiti veliki su dijelovi u preraspodijeli dobiti cca 80%, mali negdje oko 20%, a ukupni prihod znači veliki ostvaruju oko 60% a tih 700 tisuća u malim tvrtkama gdje ih ima najviše oko 40%. Slično je i drugdje znači u Istri. Mi imamo 70 tisuća radnih mjesta, 15 tisuća Istrijana radi u velikim tvrtkama, 15 tisuća u javnom sektoru, 40 tisuća u malim tvrtkama. Znači u ovom zakonu o izmjenama i dopunama zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja zapravo se govori o novcu. Mi tako ja ili Sabor, Vlada nije bitno mislim da moramo stvoriti jedan katalog prije svega svih prava koje mogu ostvariti nije bitno sada male, velike tvrtke a ne da novac na neki način prolazi kraj nas. Imamo npr. jamstvene fondove. 2011.godine taj jamstveni fond iza kojeg je stala država iznosio 750 milijuna kuna. Od 750 milijuna kuna u Istru je došlo 0,55% ili 4,2 milijuna kuna. 2012.godine bilo je u jamstvenom fondu 900 milijuna kuna, nemamo podatke za tu 2012.mogu ga dobiti ako hoću, 2013.tu će biti sigurno još i više novaca. Znači novaca ima, sad je pitanje kako se preraspodjeljuje. Imamo sad ove godine poduzetnički impuls 750 milijuna kuna. To je novac sa 1 do 3% kamate. Imamo plus 190 milijuna kuna bespovratnih sredstava itd. Ono što je bit da nekako u tu kamatu interveniramo. Ono što mene smeta da neki gradovi od tamo gdje dolazim više novaca ulažu sa PR-reve i medije nego što recimo usmjeravaju za malo gospodarstvo, da ih ne spominjem sada. Mi se isto tako moramo već početi dogovarati da ne znam na primjer svaka županija da 5 nekih strateških investicija koje koje će se graditi privatnim ne javnim novcem. 20 puta 5 recimo da ih je stotinjak plus grad Zagreb nek' ih ima 20, 10, nije bitno. Znači koje bi se pratile ne javnim, nego privatnim novcem. Mi se moramo jednostavno dogovoriti ne možda samo oko pojedinih zakonskih rješenja nego oko 100 ili 150 ili 200 nije bitno sve hrvatskih projekata. Mi jednostavno bismo morali sve napraviti da u tih 100, 150 projekata sve imamo gotovo i da na neki način investitor jednom riječju dođe na gotovo i da može već sutradan ili prekosutra početi raditi. Jasno kad govorimo o ovom zakonu ovdje tu možda nije riječ o nekom velikom novcu. Tu je riječ o 50000 eura, 150000 eura itd. I mislim da je ovaj princip koji je zakonodavac postavio u najmanju ruku pošten. Zaposli ljude, pa onda jasno koristi taj bespovratan itd. novac. No, bez obzira na sve ja mislim da se svi slažemo da je situacija u ovoj zemlji krajnje nezahvalna. Bojim se da može biti i gore. Banke su 2012. ostvarile dobit, profit 30% manji nego 2011. godine. Netko će reći da zbog te njihove pod navodnicima tih njihovih ne gubitaka nego te manje ostvarene dobiti ne treba tugovati. Ali isto tako ne treba se zbog toga ni zlurado radovati. Zašto? Jer su te iste banke prošle godine gospodarstvo pratile sa 8 milijardi kuna manje nego 2011. godine. Najveće tvrtke od Agrokora na dalje bilježe manje promete i manje dobiti i sve to jasno govori da nije vrijeme da sami sebe obmanjuju. Pula koja je daleko desetak godina bila najveći izvoznik per capita prošle godine po izvozu je iza Siska, Kutine, Varaždina, Rijeke i tome slično. 2011. je imala izvoz zahvaljujući Uljaniku jasno 3 i pol milijarde kuna, prošle godine milijardu 590 milijuna kuna. Znači, još jedanput ću reći da je ovaj zakon dobar. E sad samo da praksa bude dobra i da nitko nikoga ne pogoduje. Ono što je sigurno nama potrebno u ovoj državi to je malo manje jala, možda malo manje podmetanja, politikanstva manje, manje zloće, malo zluradosti. Eto meni je drago da je ovdje i gospodin Lorencin. Moja bivša stranka radi jednu anketu i ne znaju što učinit, pa postavljaju sljedeće pitanje da li ste za Kajina koji je za Plomin na ugljen ili osobu x koji je protiv ugljena. A Kajin je protiv ugljena. Ali kako to da je Skupština Županija Istarska donijela odluku o ugljenu u onom dokumentu Istra 2015. nula nezaposlenosti i maksimalna konkurentnost,

koje bi isto tako naprosto trebalo na neki način pratiti ali rekoh ne treba nitko nikome ništa podmetati. Nešto investicija, neću se vraćati na to. Bit će sutra prilike za to. Nešto investicija u Hrvatskoj ima, ali isključivo to su investicije koje se financiraju javnim novcem. Stranih investicija vidimo i sami jednostavno se ne naziru, građani su prestrašeni, radije štede nego što ulažu, ako uopće mogu ulagati dok gospodarstvo ili gospodarstvenici naprosto iščekuju što će biti. Da, rekoh. Konzumu je dobit pala za 40%, INA-i za 28%, bankama za 30%, Podravka iskazuje gubitak, u istarskim tvrtkama je slično. Ima dobrih tvrtki kojima raste dobit itd. Ali nemojmo se radovati onim najmoćnijima koji su sigurno u težoj situaciji no što su bile pred godinu dana. Dok mi u ovoj zemlji ne počnemo izvlačiti novac od građana, od hrvatskog gospodarstva biti će teško. Dok banke ne počnu investirati, kreditirati, pratiti građane, gospodarstvo biti će teško. Pa u jednoj Istri u 20 zadnjih godina sagrađeno je svega 4 hotela iznad 100 ležajeva, 4 hotela. Do 1991., razumije./… je kompletna turistička osnova ne samo u Istri nego i u Hrvatskoj, kompletna industrijska osnova. Elektrificirana je zemlja, sagrađeno je 400 hiljada stanova. O.k. Nakon toga se dogodio rat. Ali ovo što je pred nama ja bih rekao je jednako zahtjevno kao što je bilo možda i vođenje rata. Nije onako dramatično. Na svu sreću neće biti onako krvavo, razarajuće ali je jednako ozbiljno. Sad netko će reći zašto se onoliko gradilo do 90-te godine. Možda je tome pogodovalo tržište koje je bilo veće, kliring, nesvrstani, šta ja znam šta, ali i činjenica da se bez nekog velikog pitanja moglo pristupati i i velikim investicijama. I da, sve je bilo pretpostavljam daleko, daleko poštenije no što je danas. No, bez obzira na sve ovaj zakonski prijedlog je korektan prijedlog i mislim da ga treba podržati. Imamo prijavljenu jednu repliku na ovo. Poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Kajin vi ste rekli da se ništa ne može dogoditi preko noći. To je točno, ali u godinu i nešto dana se sigurno može nešto dogoditi, a nije se dogodilo. Ja kad ovo slušam i slušajući vašu raspravu gdje govorite o gradovima koji ulažu više u PR nego što možda ulažu u gospodarstvo ja postavljam pitanje, a što to još gradovi i jedinice lokalne samouprave osim svih onih oslobođenja koje su dali i pripremili još mogu uložiti ako nema ozračja u državi za razvoj poduzetništva? Možda je vrijeme, možda ova izmjena zakona ide u tom pravcu, da se u Hrvatskoj prestane maštati o nekim megalomanskim projektima u pojedinim dijelovima Hrvatske i da se počne govoriti i pripremati niz manjih projekata gospodarskih diljem Hrvatske. Možda je to korak koji će iznijeti ova izmjena zakona. **Stazić, Nenad Slažem se s vama apsolutno. Dosta megalomanije bilo gdje da se ona kao takva spominje. Međutim, nešto drugo bih htio reći jasno županije su podcijenjene o preraspodjeli proračunskog novca, ali ako je Proračun RH za 2013. godinu izražen cifrom od 124 milijarde kuna, ovih 127 gradova, 460 općina, 20 županija plus Grad Zagreb raspolaže negdje sa 22, 23 milijarde kuna. /Upadica se ne razumije./… Sa Zagrebom, ne bez Zagreba, sa Zagrebom, znači svaka peta kuna. To također treba promijeniti. Tu zemlju treba između ostalog radikalno decentralizirati, treba je možda i regionalizirati pa će možda i ta odgovornost sa višega biti spuštena na niže i to će biti sigurno adekvatnije kao što je i bolje napraviti kako spominjete 1000 malih projekata nego jedan projekat na jednome mjestu. Znači, bolje je napraviti 1000 diljem RH. Zahvaljujem. Ovo je sad prikladan trenutak da označimo stanku. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Hvala vam.